Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Miloš Banđur.

tako da u tom smislu vidim i sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije koji treba da zakonom potvrdi Narodna skupština.Ovde se radi o razmeni informacija koje se odnose na terorizam ili finansiranje terorizma, bilo na teritoriji potencijalno Srbije, Rusije ili neke treće zemlje. Zašto? Zato što je terorizam globalno zlo i u bilo kom delu sveta da postoji opasnost od terorističkog ataka, odnosno delovanja, potrebno je da se na vreme reaguje.Ubeđen sam da i već sada funkcioniše ta ta linija veze, ali da je svakako sporazum i zakon nešto što daje i formalnopravni okvir tome, kao što sam ubeđen da funkcioniše linija veze po pitanju terorizma i finansiranja terorizma između gotovo svih zemalja na svetu, pa i onih koje imaju potpuno suprotstavljene političke, ekonomske i vojne interese.Ovde se, dakle, radi o jednom uskopojasnom sporazumu i možda se na osnovu vremena koje smo mi danas posvetili tom sporazumu može steći pogrešan zaključak da se radi o sklapanju nekog šireg i sveobuhvatnijeg dogovora. Želim da istaknem da je to nešto što je sasvim prirodno, normalno i što Srbija treba da ima i sa drugim zemljama u svetu, a ne samo sa Ruskom Federacijom. To je, naravno, zaključak i ovoga što sam do sada rekao, znači neki moj lični stav po tom pitanju.Srbija pitanju.Srbija ima sa Rusijom dobre odnose u sferi bezbednosti i unutrašnjih poslova, a pošto dolazim iz Niša, u Nišu imamo Ruski humanitarni centar koji postoji i funkcioniše već deset godina i vi ste svi svesni, preko medija smo mnogo puta bili obavešteni o tome, kada su se dešavale razne krizne situacije, počev od poplava u Obrenovcu i Srbiji, da su ruski spasioci prvi došli i prvi reagovali, bez obzira što Rusija i nije tako blizu, ali logistički centar u Nišu je omogućio da oni budu prvi i da pruže svoju okolnosti, kao zamenik komandanta za vanredne situacije grada Niša, dobro sam upoznat sa velikim sredstvima koja Ruska Federacija ulaže u školovanje našeg kadra iz oblasti vanrednih situacija.

bili na edukaciji uglavnom u Sankt Petersburgu i Moskvi na prestižnim akademijama iz te oblasti i to je značajna pomoć.U ovom sporazumu koji se tiče sprečavanja terorizma takođe se osim razmene informacija predviđa i razmena iskustava, što znači i edukacija kadrova u toj oblasti.O vojnoj saradnji dve zemlje da ne govorim. Videli smo svi, odnosno imali smo priliku da mnogo puta u medijima slušamo o u vidu vojno-tehničkih sredstava koje dobijamo od Ruske Federacije i drago mi je da je između šest tačaka dnevnog reda najveći broj današnjih govornika imao potrebu ili prosto osetio potrebu da nešto govori o upravo ovom sporazumu koji je u stvari 6. tačka dnevnog reda, znači nalazi se na kraju dnevnog reda predviđenog za danas. Verovatno zato što i građani Srbije i narodni poslanici kao njihovi ovlašćeni predstavnici sve što se tiče Srbije i Rusije smatraju bitnim i važnim, pa i jedan ovakav sporazum koji je potpuno prirodan, logičan, normalan i ne predstavlja nikakvo epohalno remek-delo. Znači, podrška sporazumu, ali to je nešto što je sasvim prirodno i logično.Pored ove tačke postoji i jedna vrlo slična tačka dnevnog reda, a to je Sporazum između naše Vlade i Vojvodstva Luksemburga. Rekao bih da taj sporazum, u odnosu na ovaj sa Rusijom, ima mnogo širi pojas, on je širokopojasni iz oblasti bezbednosti, on se tiče razmene tajnih podataka koji su iz oblasti politike, ekonomije, vojske, bezbednosti, naučno-tehnoloških inovacija, odnosno nauke i tehnologije, namenske industrije.Hoću da kažem da je on po svojoj suštini krupniji, bez obzira što se radi o jednoj maloj zemlji koja, verovatno ima mali potencijal da bez obzira na specifičnu težinu sporazuma doprinese nekoj saradnji sa nama. Ali, opet je zanimljivo da se radi o zemlji koja je pripadnica i NATO pakta i EU i da Sporazum sa Luksemburgom zapravo proističe i proizilazi iz takvih okvirnih sporazuma koje mi imamo i sa NATO paktom i sa EU.Ono što sam ja pročitao u materijalu, suština je da se pri Kancelariji za koordinaciju u službi bezbednosti i čuvanje tajnih podataka formira jedan poseban registar za podatke koji dolaze sa te strane, a da se u nadležnim organima, a to su Ministarstvo vojske, unutrašnjih poslova, BIA, Ministarstvo spoljnih poslova, Misija pri EU, Misija pri NATO paktu formiraju podregistri tih podataka.Kao što sam maločas bio za to da Srbija, ne samo sa Rusijom, nego i sa drugim zemljama potpiše sporazume o razmeni podataka vezanih za terorizam, takođe smatram da, ili se nadam da je to možda već urađeno, da ovo što je sada potpisano sa Luksemburgom i što je potpisano sa NATO paktom da je već potpisano sa Rusijom i Kinom, ili ako nije da će biti potpisano i sa njima, jer naša neutralna vojna pozicija prosto nameće jedan takav način razmišljanja.Za razliku od mnogih zemalja koje imaju odnos prema terorizmu po potrebi Srbija i Rusija se ističu time da su uvek imale konzistentan stav prema terorizmu. Za nas su teroristi uvek bili teroristi, ne postoje dobri i loši.Sami loši.Sami ste svedoci, a to javnost zna, da za mnoge značajne učesnike međunarodne političke scene, znate, imate oslobodilačke pokrete, pa kada krenu da se suprotstavljaju njihovim interesima onda oni najednom postanu teroristi ili obrnuto.Ja bih terorizam, ako dozvolite samo još u tom delu da apsolviram, podelio na dva dela. Na jedan deo koji je indukovan jednom višedecenijskom nepravdom u svetu, međunarodnim odnosima, u stepenu ekonomskog razvoja, itd., na koji na neki način može da se utiče pravednijim odnosima u međunarodnoj zajednici, da se on umanji, ublaži, itd., i onaj drugi sa kojim apsolutno nema razgovora, koji je totalno ideološki zastranio i koji kao korov treba čupati iz korena.To je što se tiče ove dve tačke dnevnog reda. Zanimljivo je, evo tu na nam je i ministar telekomunikacija u čiju oblast spada i poštanski saobraćaj, zanimljiva je ova tačka dnevnog reda koja se tiče devete ili desete izmene Protokola Svetske poštanske konvencije.Meni je žao, mislim da mi međunarodni poslanici imamo i direktora „Pošte Srbije“, mislim da je direktor „Pošte Srbije“ narodni poslanik, žao nam je što ona danas nije ovde, jer se radi o tački dnevnog reda koja se upravo tiče tog javnog preduzeća.Recimo, preduzeća.Recimo, ja nisam znao da je ta Konvencija o kojoj je danas reč u stvari stara preko 100 godina i da ona definiše da za vojne zarobljenike se ne naplaćuje poštarina, pisma idu besplatno, paketi do pet ili 10 kilograma idu besplatno. Čitajući o Konvenciji, odnosno ovoj tački dnevnog reda čovek može da sazna neke zanimljive detalje koje, recimo, na nekom drugom mestu nije mogao da nađe.Naravno, imao bih šta da pitam ministra. Meni Meni tamo baš nešto i nije jasno, odnosno kako sam ja zaključio postoji neko postepeno povećanje tih cena terminalnih usluga 2019, 2020, 2021, 2022. godine. Znači, gledano u jedinicama RSD vidi se da cene terminalnih usluga blago rastu,

Tako sam razumeo, vi ćete da me ispravite ukoliko grešim.Ovo što ću sada da kažem ne odnosi se na dnevni red, ali mi svi kažemo i po nešto što nam je na srcu, a ne samo vezano za tačke dnevnog reda.Ja se ne slažem sa kolegom koji je jutros govorio o postojanju razlike u statusu narodnog poslanika,

i one ne zavise od njegovog formalno pravnog statusa. Nema više poslanika i manje poslanika. Nema poslanika sa više prava, odgovornosti i obaveza i poslanika sa manje prava, odgovornosti i obaveza.To da li će neko primati platu na fakultetu ili će zato što je prodavac u prodavnici cipela i radi kod privatnika morati da pređe na stalni rad u Skupštini, jer prosto privatnik neće da plaća nekoga ko je postao narodni poslanik i više ne radi, to jednostavno ne utiče na prava, obaveze, odgovornosti i posao narodnog poslanika.Znači, ja mogu da prihvatim samo, i drago mi je kolega bio samokritičan, u smislu kritike upućene svojoj poslaničkog grupi, a to je da jedan deo poslanika zaista ne dolazi na sednice Narodne skupštine gotovo od početka. Za jednog koga sam ja nekada pomenuo rečeno je da ima Kovid. Prošlo je više meseci, taj Kovid je, vidimo, izlečio, bio je na otvaranju nekih infrastrukturnih objekata, ali njega i dalje nema. Prema tome, ako je to bila samokritika, onda ja tu samokritiku podržavam, ja tu samokritiku podržavam, i mislim da treba biti samokritičan.Meni je drago što ovde, na ovoj ovde strani gde su poslanici Srpske napredne stranke nema takvih slučajeva

prosto kažem, meni je drago da pripadam ovom delu ovde koji takve probleme nema.Zaista bih još jednom zamolio sve druge da razmisle da li je korektno da neko obavlja više funkcija, desetak i da mu jedanaesta bude narodni poslanik i da pri tome ne dolazi u Narodnu skupštinu i ne obavlja tu funkciju.Ne može da bude tačna tvrdnja neispravna da narodni poslanici koji su na stalnom radu svaki dan treba da dolaze ovde, jer kada nema zasedanja i kada nema odbora postavlja se pitanje šta oni ovde rade, odnosno šta traže. Svaki narodni poslanik treba da bude u svojoj sredini, u svom gradu, u svom mestu, u svom selu, da radi sa građanima, da radi sa lokalnom samoupravom, da možda radi u svojoj poslaničkoj kancelariji i da bude na terenu, a ne u Narodnoj skupštini. Neće građani iz Vranja, Leskovca, Pirota da dolaze ovde kod nas da nam iznose svoje probleme, nego mi treba da budemo tamo.Prema tamo.Prema tome, taj jutrašnji monolog o formalno-pravnom statusu radnog odnosa u Skupštini i paušalnog odnosa, odnosno da kažem nekog volonterskog, nije mi bila jasna uopšte poenta. Ako je to bila samokritika, kažem, drago mi je da ste videli potrebu da

to je prva stvar.Druga stvar, frustracije prema pojedinim narodnim poslanicima iz poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije moraćete da rešavate na drugi način. To što oni nisu ovde, oni nisu na profesionalnom radu. To što niste shvatili ne znam da li niste želeli, to je sad jedna druga teza, jedna druga dimenzija. Ja sam govorio i napravio paralelu i poređenje između onoga što se dešavalo u prethodnom sazivu, a to je: da smo ovde imali jedan deo opozicije, koji je bio na stalnom radu, koji je redovno podizao putne troškove, koji je redovno podizao plate, a nije nalazio za shodno da dolazi na sednice parlamenta.Naravno da je potpuno logično da kada nema sednica parlamenta da poslanici nemaju obavezu da budu u parlamentu i da nije jedina obaveza poslanika da bude u parlamentu, već da bude među građanima i da razgovara sa svojim građanima.Dakle, suština je samo u sledećem. Kada su sednice parlamenta, za mene je potpuno logično da poslanici koji su na stalnom radu prisustvuju sednicama parlamenta, a sve ostalo što ste izrekli, ne znam iz kog razloga, ali imaćete priliku da tu svoju frustraciju, koju ispoljavate već ne znam koliko puta unazad, pokažete kada kolega bude prisutan, a taj kolega nije na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, da se mi vratimo na temu.Pred nama se danas nalazi set vrlo bitnih i konstruktivnih predloga zakona, a lično bih se osvrnuo upravo na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma.Ulazak u XXI vek obeležen je serijom terorističkih napada, pre svega na tlu SAD-a, da bi se ti napadi potom nastavili u Evropi, ali i u ostatku sveta.Kao neko ko se duži niz godina bavi upravo ovim fenomenom, mogu slobodno reći da je nalet terorističke beskrupuloznosti prestrašio sve članice međunarodne zajednice. Stoga je početak novog milenijuma obeležen globalno raširenim strahom od međunarodnog terorizma. Od tog momenta upravo međunarodni terorizam postaje bezbednosna pretnja prvog reda za svaku državu, bez obzira na stepen njene vojne ili ekonomske razvijenosti.Iako terorizam nije nova pojava, nepoznata u istorijskoj prošlosti, njegovi savremeni oblici su podstakli sve relevantne subjekte međunarodnih odnosa da se terorizmom bave.U jeku ovdašnjih, pre svega, tragičnih događaja, počev od 11. septembra, pa sve do nedavnih napada u Beču 2020. godine, sigurno možemo reći da ne postoji nijedna zemlja na kugli zemaljskoj koja je imuna na terorizam.Savremeni terorizam.Savremeni bezbednosni trenutak je nakon perioda svetskih ratova i blokovske podele sveta značajno osetljiviji iz razloga što je rizik sa kojim se svakodnevno suočavaju države sada oličen stalnim pretnjama od dobro organizovanih radikalnih terorističkih grupacija.Dakle, savremeni terorizam nesumnjivo ima globalnu dimenziju, sve je učestaliji, akcije su brutalnije, veoma često sa smrtnim ishodom, izvode ih veoma opremljene i dobro povezane terorističke organizacije. Žrtve su masovnije, a materijalna razaranja su sve većih razmera.Stoga se sve više javlja potreba za organizovanim i snažnim suprotstavljanjem terorizmu, što nije lak zadatak. Naprotiv, možemo reći da je i teži i neizvesniji, nego kada je reč o tradicionalnim bezbednosnim pretnjama i rizicima.S obzirom da je izveštaj EVROPOL-a za 2020. godinu još nije gotov, obično se završava negde u junu, prethodni izveštaj o terorizmu u Evropi pokazuje nam da se terorizam donekle primirio. Naime, u 2018. godini imamo 129 terorističkih napada na tlu Evrope, a 2019. godine Ukoliko uzmemo u obzir da terorizam kao šumski požar brzo plane, a još se brže širi, mi ne smemo čekati neki svoj 11. septembar, već protivterorističku borbu moramo postaviti na zavidnom nivou u praksi.Upravo ovaj Sporazum to i čini. Dakle, Sporazum Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma Srbiji donosi jako bitne oblike saradnje, a sve u cilju borbe protiv terorizma, a samim tim i zaštite naših građana.Ti oblici saradnje su jasno definisani u Sporazumu i odnose se na razmenu informacijama o terorističkim grupama, njihovim vođama, članovima, kao i njihovim aktivnostima, razmena informacija o finansijskim sredstvima terorističkih grupa, odnosno na koji način se te terorističke grupacije finansiraju, razmena informacija o vrstama oružja, municije, eksplozivnih sredstava koje te terorističke grupacije koriste.Obe potpisnice Sporazuma stavljaju jedna drugoj na raspolaganje podatke, ili informacije koje poseduju, a koje mogu omogućiti da se spreči činjenje nekih terorističkih akata.Obe potpisnice sporazuma stavljaju jedna drugoj na raspolaganje operativne podatke koji mogu omogućiti hapšenje jednog ili više lica za koje se sumnja da su učestvovali ili mogu učestovati u nekom terorističkom aktu ili na neki način taj akt pomažu.Obe potpisnice sporazuma stavljaju na raspolaganje operativne podatke o nezakonitom prometu oružja, municije, eksplozivnih sredstava, otrovnih supstanci i radioaktivnih materijala.Takođe, obe potpisnice sporazuma sarađuju u oblasti stručnog usavršavanja i edukacije osoba koje učestvuju u radu.Obe potpisnice sporazuma međusobno sarađuju na podizanju novo bezbednosti u oblasti transporta između država i u tom cilju preduzimaju mere za primenu i razmenu odgovarajućih informacija.Dakle, reč je o jednom izuzetno važnom sporazumu za Srbiju, jer za cilj ima očuvanje bezbednosti naše države, samim tim i naših građana.Zato ja lično, a nadam se i moje kolege, podržavamo i glasaćemo kao i za ostale predloge u nadi da će oni biti oslonac u borbi za jaku i bezbednu Srbiju. Živela Srbija! Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić.Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovana ministar, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, mirna, stabilna i bezbedna Srbija je preduslov napretka razvoja i života njenih građana.Stabilnost, sigurnost i bezbednost jeste politika koju realizuje SNS na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, ali jeste i politika koju realizuje Vlada Republike Srbije. Sa tog aspekta govoriću o Predlogu sporazuma o saradnji u borbi protiv terorizma, koji je potpisan 18. juna 2020. godine u Beogradu, a prilikom posete ministra inostranih poslova

nije sama sebi dovoljna, da je terorizam globalni fenomen i pretnja svetskom miru i bezbednosti za svaku državu ponaosob. U tom smislu i te kako je velika važnost potpisanog Sporazuma o saradnji u borbi protiv terorizma sa Ruskom Federacijom i te kako će biti važna i realizacija ovog sporazuma upravo sa apsekta sprečavanja eventualnih terorističkih napada upravo sa aspekta razmene informacija o terorističkim grupama, o vođama, o finansijskim sredstvima kojima te terorističke organizacije raspolažu, razmena operativnih podataka između nadležnih službi, a Predlogom sporazuma tačno su i precizirane koje su službe u Republici Srbiji nadležne za sprovođenje ovog sporazuma.Takođe, ovim sporazumom je precizirana i razmena informacija u vezi nastavnih planova kojima se školuju kadrovi za obavljanje ovih poslova, a sve u cilju jačanja kadrovskih kapaciteta u nadležnim institucijama, ali i te kako je važna razmena informaciono-analitičkih podataka koji se odnose na procenu rizika od terorizma kako na globalnom, tako i svetskom nivou.U svakom slučaju, Predlogom ovog sporazuma ovlašćeni nadležni organi u Republici Srbiji su Ministarstvo unutrašnjih poslova, BIA, Ministarstvo odbrane, Uprava za sprečavanje pranja novca, Republičko javno tužilaštvo, Tužilaštvo za organizovani kriminal.Takođe, želim da naglasim da je ovim sporazumom predviđena i tajnost podataka upravo na osnovu sporazuma koji je Republika Srbija sa Ruskom Federacijom u oblasti zaštite zaštite tajnih podataka potpisala 16. oktobra 2014. je svakako pretnja miru i bezbednosti u čitavom svetu, ali ja moram da istaknem da je značaj ovog sporazuma sa Ruskom Federacijom značajan iz razloga što su politički odnosi između Republike Srbije i Ruske Federacije Federacije danas najbolji u odnosu na sva prethodna vremena.Naime, želim da istaknem da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, na poziv predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, prisustvovao obeležavanju 75. godišnjice pobede nad fašizmom, kada je na Crvenom trgu, zajedno sa ruskim vojnicima,

želim da naglasim da Republika Srbija jeste vojno neutralna zemlja. Strateško opredeljenje Republike Srbije jeste EU.Srbija EU.Srbija jeste vojno neutralna zemlja, ali za razliku od onih koji su sve stubove države do 2012. godine urušavali urušavali na sve moguće načine, a među tim stubovima jeste i Vojska Srbije, od 2012. godine, odnosno nakon mera fiskalne konsolidacije, koje su preduzete 2014. godine, došlo je do jačanja naših oružanih snaga u svakom u svakom mogućem smislu, jačanja ne radi pretnje bilo kome, nego radi odvraćanja eventualnog agresora.Kao primer borbene gotovosti naše vojske, kao primer opremljenosti, volje i želje za ovim pozivom naših vojnika, izdvojiću vojnu taktičku vežbu koja se izvela 10. oktobra 2020. godine na Pešteru i gde je lično prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tom prilikom, na toj vežbi, vežbu je izvodilo, inače, 2.800 srpskih vojnika, ali prikazano je i najsavremenije oruđe i oružje, njih oko 150, među njima i 40 vazduhoplova, odnosno aviona.To u vreme onih koji su vladali do 2012. godine mogla je biti samo misaona imenica. Oruđa i oružja vojska nije imala, a i njima su ukinuli vojni rok. U vreme najveće elementarne nepogode koja je zadesila Republiku Srbiju 2014. godine u maju mesecu, iza sebe nisu ostavili čak ni čamac za spasavanje ljudi od poplave, jer su čamce prodavali za devet hiljada

naravno, njoj zahvaljujemo na njenom principijelnom stavu koji se odnosi na teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije, posebno kada je u pitanju Kosovo i Metohija, dugujemo večitu zahvalnost i tome što je Rusija uložila veto u Savetu Ujedinjenih nacija i na taj način sprečila da država Srbija bude genocidna tvorevina, ali u petoj nedelji naše borbe protiv Kovida 19, 11 ruskih aviona dopremilo je pomoć Republici Srbiji. U tim avionima nije se nalazila samo medicinska nalazila su se i dezinfekciona sredstva, ali ono što je možda mnogo važnije, to je da su u tim avionima poslati i 78 specijalista koji su u tom momentu pomagali našim herojima, našim lekarima da se bore za svaki život građanina u Republici Srbiji.U danu za glasanje poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu glasaće za pomenute sporazume.

Zahvaljujem, predsedniče.Evo, na samom početku, moram da kažem da sam jako zadovoljan što danas raspravljamo o ovim sporazumima, prvenstveno što raspravljamo o Sporazumu o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore.Nisam to rekao tek tako iz prostog razloga da bi to zvučalo kao neka floskula, smatram da je dobro i pozitivno da ovakvi međudržavni sporazumi, u ovom slučaju tri države, potpisuju ovako važne sporazume, a pogotovu je važno način kako se došlo od ovog sporazuma i koliko je bilo potrebno i vremena i mudrosti, ali pre svega, realnosti da se prihvati da nešto što je životno pitanje, procesno pitanje, civilizacijsko pitanje, normativno u smislu evropske normative i svih drugih akata koji su potrebni da uskladimo i sve to na jednu stranu, a na drugu stranu je život koji se odvija čak i u vazdušnom saobraćaju, u ovom smislu reči, između države.Dobro je što upravo potpisujemo ovaj Sporazum koji usvajaju i Savet ministara Bosne i Hercegovine i, u ovom slučaju Vlada Srbije i Vlada Crne Gore, i ratifikuju postojeći parlamenti koji su nadležni za ovakve stvari.To je upravo pokazatelj da država Srbija poštuje teritorijalni i svaki drugi integritet BiH i Crne Gore i da rešavanje ovakvih pitanja, u kojem, ako bi samo iz jednog ugla posmatrao ovaj sporazum, u onim delovima, recimo, gde BiH nije u mogućnosti da kontroliše i svoj vazdušni prostor, nema nikakvih problema da zajedno sa Srbijom, zajedno sa Crnom Gorom, u zajedničkom interesu pokrije sav prostor.Ako bi po toj analogiji koristili primer za sve drugo, onda bi prvo što bi bilo itekako važno reći, da isto tako kao što danas dobijamo pozitivne signale i inicijative u ovom slučaju iz Sarajeva, ova inicijativa je potekla od Saveta ministara koji dolaze iz Sarajeva, iz BiH, i evo i ovde dobija podršku i usvaja, da tako kad dolaze inicijative za potpisivanje sporazuma, različitih inicijativa iz Republike Srpske, koja je sastavni deo BiH, niko iz Sarajeva ili iz Podgorice ne spori to pitanje i postavlja Republiku Srbiju

jer smo čuli mnogo negativnih, da kažem, komentara koji dolaze iz Sarajeva, kao da je to nešto što mi kad pokrenemo odavde, donosimo loše Trebinju, Republici Srpskoj, pa i BiH, kao kao da Republika Srpska nije sastavni deo BiH, pa je to problem. Pa kad se nešto investira tako strateški važno u Republiku Srpsku, u ovom slučaju u Trebinje, a samim tim i BiH, to ispada kao da se investiralo u drugu državu.Upravo državu.Upravo je to poštovanje i BiH i Republike Srpske i svakog grada gde takve investicije, a pogotovo je važno Trebinje, se pokreću i te inicijative dolaze iz moramo imati dvosmernu ulicu u ovoj vrsti priče. Moramo da se čujemo, da osluškujemo, a ne jedni druge da napadamo, pa da je osnovna poruka koja ovih dana dolazi iz Sarajeva to kako da se što više mrzimo. Pa smo čuli poruke koje je uputio Bakir Izetbegović, koje se ne mogu komentarisati. U normalnim, civilizacijskim parlamentima, u državama koje se smatraju da su civilizacijske, ono što je on izgovorio je neoprostivo, neoprostivo u svakom smislu reči.Nikada u Srbiji to nikad niko nije rekao, nikada niko. I danas, posle toliko godina, i posle ratnih sukoba koji su bili devedesetih, mi imamo izjave koje su praktično i dovele do krvoprolića na prostorima bivše Jugoslavije, pogotovo BiH.Izuzetno sam srećan upravo iz tog razloga, zato što se ova pitanja uređuju. ako racionalno razgovaramo, mi možemo o svemu razgovarati, pa i o državnoj granici na Drini, ali ne možemo da razgovaramo o stvarima koje jednosmerno Bakir Izetbegović pokušava da imputira Srbiji kao obavezu u smislu određenih dugovanja i svega ostalog, da je to uslov za neku buduću saradnju. Život ide dalje, poslovi idu dalje. Ljudi koji se bave biznisom u BiH, u Crnoj Gori, koji investiraju u različitim sektorima, pa i u ovom sektoru koji danas raspravljamo, o IT sektoru, recimo, rade bez obzira na to šta misli Bakir Izetbegović i kakve je on poruke slao prema Srbiji.Oni se dobro razumeju sa nama, dobro se razumeju i znaju u kom pravcu ide. Srbija je motor ovog regiona, Srbija vuče ne samo Republiku Srpsku, već i BiH napred, a poruke koje dolaze iz Sarajeva, poruke koje su dolazile iz Podgorice, nažalost, poneku čujemo još uvek, idu u tom pravcu da se taj put zaustavi.Nemojte motor koji je pokrenuo Aleksandar Vučić ovde u Srbiji, koji vuče kompletan region, da u te točkove ubacujete klipove, koji liče na neke ratne igre, na neke ratne zastave itd.I drugi primer koji ću ovde da ispričam je sjajna inicijativa i u ovom slučaju, ne samo inicijativa, već mi smo potpisali Memorandum sa Vladom Republike Srpske o izgradnji tri hidrocentrale na području gornje Drine, kako se zove, i to je strateški projekat u ovom slučaju. Opet po istoj analogiji, kada gledamo ovo, jeste potpisano zato što su nadležnosti u oblasti koncesija i oblasti voda u nadležnosti Republike Srpske, kao entiteta, pa je zato Vlada Republike Srbije inicirala i zajedno pokrenula inicijativu sa Vladom Republike Srpske, i to zato što je po Dejtonskom mirovnom sporazumu, po normativi u nadležnosti Republike Srpske. Da je u nadležnosti Saveta ministara, koji ima izuzetno male nadležnosti, u smislu izvršnih ovlašćenja, potpisalo bi se sa Savetom ministara i u tom slučaju Srbija ima interesa, ali u ovom slučaju normativno, ustavno, kako god hoćete pripada Republici Srpskoj.Šta smo dobili od te inicijative koja je samo u prvoj fazi 520 miliona evra za izgradnju? Ja moram reći kapitalnog istorijskog projekta,

koji nam trebaju biti partneri u Sarajevu upućuju - to je atak na Republiku Srpsku, to je atak na Bosnu i Hercegovinu. Nije atak, to je saradnja. To je saradnja koja ide u tom pravcu u kojem podrazumevamo da ono što… Kada pomognemo nešto Republici Srpskoj, bilo kojoj opštini, ali ako nešto investiramo zajedno na Drini, pa to je zajednički interes. Kako to može biti upućeno protiv Bosne i Hercegovine?Prema tome, ako koristimo ovaj primer ovde, analogija za sve to je takva i neka se ne raduju oni koji smatraju da ovo što je potpisano će biti na nekim sudovima koji se opet pod političkom kontrolom obore. Od životnog interesa je za građane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Crne Gore da se u energetskom sektoru ovi istorijski projekti ne pokrenu, već da zažive i da svi imaju interese i ekonomske i finansijske i u smislu zapošljavanja infrastrukture i jedne i druge i treće države da radi i da se razvija. Toliko od mene.

zemlje.Počeci poštanskih usluga datiraju više od dva veka unazad i vezuju se za potrebu za sigurnim i pravovremenim prenošenjem važnih poruka srpskih vojskovođa i vladara za vreme Turaka.Godine 1805. za vreme Prvog srpskog ustanka organizuje se mreža prenosa pisama za potrebe srpske vojske i organa vlasti, a 1811. godine, otvaraju se prve tzv. mezulane za prenos usmenih, ali i pismenih saopštenja za potrebe države. To su preteče. današnjih pošta.Godine 1830. sultanskim hatišerifom od 29. avgusta Srbija dobija ovlašćenje da organizuje poštansku službu za svoje unutrašnje potrebe, a 1840. godine, to je jedna vrlo važna godina, uspostavlja se javni poštanski saobraćaj u državi Srbiji, kada se 25. maja, po starom kalendaru, odnosno 7. juna, po novom kalendaru, otvara prva pošta ovde u Beogradu na Kalemegdanu, i to je ujedno i dan „Pošte Srbije“, kao javnog preduzeća koje više od 180 godina obeležava ovaj dan, kao dan svoje firme.„Pošta Srbije“ danas predstavlja stožer komunikacije među ljudima i jedan je od glavnih nosilaca tehnološkog, privrednog i ekonomskog, kulturnog razvoja naše države i našeg društva i ona je danas najveći infrastrukturni sistem u državi Srbiji. Treba svi da budemo ponosni na jednu ovakvu instituciju koja predstavlja jedan od simbola države Srbije, ali da vodimo računa o njenom daljem razvoju i njenom funkcionisanju.Kada već govorimo o „Pošti Srbije“, želim da pohvalim i njene zaposlene, posebno poštare, dostavljače, šalterske radnike, oni čine dve trećine ukupnog broja zaposlenih u ovom javnom preduzeću, jer oni su za vreme pandemije, posle zaposlenih u zdravstvenom sistemu i sistemu bezbednosti Republike Srbije, takođe i heroji, jer svojim radom i požrtvovanjem, uz svakodnevnu opasnost po sopstveno zdravlje, daju veliki doprinos društvu u celini, jer su na usluzi građanima i privredi u celini.Godine 1843. je predstavljeno tzv. Ustrojenije poštanskog zavedenija, odnosno uređenje poštanske službe, i to je prvi zakonski akt kojim se uređuje princip pošte kao javne službe. 1855. godina je važna godina za našu zemlju, jer je to godina kada je započeta era srpskih telekomunikacija, kada se uvodi telegramski saobraćaj, slanje prvog telegrama iz Kragujevca za Beograd. 1874. je takođe vrlo važna godina, jer je to godina kada se u Bernu osniva Svetski poštanski savez i Srbija je bila jedna od 22 zemlje koja je bila osnivač ovog međunarodnog saveza i treba da budemo ponosni na ovu činjenicu – jedna mala zemlja je postala osnivač ovako vrlo važne svetske organizacije.Danas Svetski poštanski savez predstavlja specijalizovanu agenciju UN sa misijom uspostavljanja i unapređenja saradnje na međunarodnom nivou. To je ne politička organizacija koja danas broji 192 članice i ne bavi se unutrašnjim pitanje i organizacijom saobraćaja u oblasti poštanskog funkcionisanja samih država članica, ali sve članice su u obavezi da primenjuju regulative Svetskog poštanskog saveza u međunarodnom saobraćaju.Osnovni principi ovih regulativa su jedinstvo poštanske teritorije, sloboda poštanskog tranzita i jedinstveni principi tarifiranja za međunarodne pismonosne usluge.Značaj usluge.Značaj poštovanja ovih principa je posebno bio važan za našu zemlju 1992. godine kada je Savet bezbednosti UN uveo sankcije našoj zemlji. Podsetiću vas na jednu Rezoluciju 757 koja je predvidela potpuni međunarodni ekonomski embargo našoj zemlji i zahvaljujući članstvu Srbije u Svetskom poštanskom savezu, ali i poštovanju principa navedenih regulativa, građani su bili u prilici da putem poštanskih usluga dobijaju lekove, hranu, novac, ali i ostale potrepštine iz inostranstva.Svetski

Izvršene su izmene u delu koje se odnose na obračun terminalnih troškova za glomazne pismonosne pošiljke tzv. male pakete.Sve države članice Svetskog poštanskog saveza su u obavezi da ratifikuju akta u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom. Za našu državu to znači usvajanje zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog dodatnog protokola Svetske poštanske konvencije ovde u Narodnoj skupštini.U danu za glasanje, zajedno sa kolegama koji su izabrani sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržaću ovaj zakon kako bi ova obaveza naše zemlje na međunarodnom nivou bila izvršena. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Hvala, uvaženi predsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, ovo su, naravno, kao i uvek u Narodnoj skupštini Republike Srbije važne teme, važne za građane Srbije. Sporazum o saradnji sa Ruskom Federacijom u borbi protiv terorizma za nas je posebno značajan, jer znamo situaciju u regionu zapadnog Balkana, znamo izazove i opasnosti koje nas vrebaju, pa gotovo u svakom delu ovog našeg regiona: od Kosova i Metohije, raške oblasti, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, jednog dela Republike Hrvatske, gotovo u svim delovima, prostorima bivše Jugoslavije stoji nešto što može nepažnjom, nemarom ili jednim lošim odnosom da se probudi u ko zna šta.Jako šta.Jako je važno zbog toga imati na čelu države odgovorne ljude, nemati samo političare, već državnike i Srbija ima tu sreću da u ovako teškoj bezbednosnoj, opasno izazovnoj situaciji ima na svom čelu državnika kakav je predsednik Aleksandar Vučić. Upravo zahvaljujući odgovornoj politici, spasonosnoj po Srbiju i njene građane, predsednika Aleksandra Vučića baziranoj na ekonomiji, miru, stabilnosti, odgovornosti, odgovornoj politici,

a ne političar.Zato on danas u Srbiji uživa podršku 70% građana Srbije, zbog toga što svaku odluku koju država Srbija donosi, donosi promišljeno, donosi tako što se razmisli kakvi će efekti tih odluka biti po svu našu decu u decenijama koje su pred nama.Mi ne razmišljamo iz mandata u mandat, da li će on trajati dve, četiri godine, pa kratkoročno, već dugoročno odluke koje donosimo kao država kako će se odraziti na život budućih pokoljenja u ovom regionu. U tom smislu, Sporazum sa Ruskom Federacijom u borbi protiv terorizma, saradnji jednoj sveobuhvatnoj, je važan za nas. Važno da razmenjujemo iskustva sa Ruskom Federacijom, da razmenjujemo iskustva sa onom državom koja je zaista istinski prijateljski okrenuta prema Republici Srbiji i koja je to dokazala više puta u bogatoj istoriji naše saradnje.Imate

i odgovaramo mirno. Odgovaramo putevima, auto-putevima kojima spajamo ljude, odgovaramo novim školama i sa ove i sa one strane Drine, radnim mestima i sa ove i sa one strane Drine i time što ponudimo vakcine za ljude na Kosovu za sve nacionalnosti koje tamo žive i time pokazujemo da smo odgovorni, da želimo zaista istinski mir i saradnju, jer je to jedino ono što može da nam donese dobit svima u ovom regionu. Nikome sukobi nisu doneli sreću, ni jedna država nije bila bogatija i bogatije izašla iz tih sukoba 90-ih godina. Zato ne želimo da nam se to ikada ponovi i zato vodimo tu, ponoviću ponovo, odgovornu politiku po našu državu.Ali, postoje oni koji to ne žele. I najteže mi pada što su to upravo jedan deo političke scene, opozicione scene u Republici Srbiji, predvođen tajkunom i kriminalcem, Draganom Đilasom. Nisam ja rekao pre nekoliko nedelja da je on šef kriminalne grupe, nego da je inspirator kriminalaca, mafijaša i drugih tajkuna i ludaka koji svakodnevno napadaju predsednika Republike, koji ugrožavaju bezbednost Republike Srbije ili žele da je ugroze, koji bi time što hoće da sruše Aleksandra Vučića, da sruše Republiku Srbiju i da smo mi ti koji ovde moramo biti prvi stub odbrane politike predsednika Republike Aleksandra Vučića i prvi stub odbrane Republike Srbije, da branimo interese sve naše dece koja ovde žive, da branimo svaku školu koja je renovirana u Srbiji, da branimo svaku bolnicu koja je napravljena, koji kažu - oni će to da sruše.Spomenik Stefanu Nemanji koji će sutra biti otkriven na Savskom trgu. jedan od tih je rekao kad oni dođu na vlast da ga sruše. Zamislite koliko morate da budete bolesni u svojoj glavi pa da kažete da ćete da srušite spomenik Stefanu Nemanji.Mi smo dužni njemu taj spomenik stotinama godina i sada ispravljamo sve one stvari koje nismo prema sebi kao narodu bili dovoljno odgovorni da uradimo ranije, da se odužimo ljudima koji su stvorili ovu državu, koji su je napravili, da se odužimo svojoj bogatoj srednjovekovnoj istoriji koju smo bili zaboravili u jednom trenutku, koje smo se potpuno, rekao bih, nepravedno stideli, gurali nekako, nećemo to da pominjemo. Zašto da ne? Imamo jednu od najbogatijih srednjovekovnih istorija u Evropi, možda i svetu. Čega to mi treba da se stidimo kao narod? Kažu neki da smo genocidni. Koga smo mi proterali ikada sa teritorije države u kojoj živimo gde smo, koju smo to državu ikada napali kao Republika Srbija i Srbija uopšte? Koga? Gde? Kad? To To niko ne zna da navede, ali podršku tome daje Dragan Đilas zajedno sa Jeremićem, sa Obradovićem i ostalim ološem koji je okupio oko sebe.Podršku zato što drugačije ne može da se vrati na vlast u Republici Srbiji nego ulicom. Onda je smislio „ministarstvo za sprovođenje izbora“ znajući da to neće da prođe i da to ne može da prođe ni u jednoj normalnoj državi jer to nigde ne postoji kako bi našao, izmislio razlog da u Srbiji nema uslova za nekakve, kako on kaže, demokratske izbore, kako ih on vidi jer su demokratski samo kada mafija pobeđuje, da bi onda organizovao haos na ulicama Beograda i Srbije i rekao da nam to sledi ukoliko njihove ucene, ne zahtevi, neće oni da razgovaraju, nije njima do dijaloga, do priče, do dogovora. Ne želi mafija da se dogovori sa Srbijom. Mafija je protiv Srbije i napada i predsednika i napadaće i Srbiju i predsednika u narednim danima, nedeljama i mesecima sve jače.Na nama je da građanima objasnimo šta stoji iza toga, kakve opasnosti nas vrebaju iza te šarene laže koju nude Srbije, iza tih plata od hiljadu evra, ne znam kakvih sve penzija, bogatih itd, oni su upravo ti koji su stotine miliona uskratili penzionerima u Beogradu. Evo, tu je šef odborničke grupe iz Grada Beograda, Mirković, pa će on detaljnije to možda da vam objasni kako je to bilo, koliko stotina miliona su ostali dužni penzionerima u Gradu Beogradu i kolike su bile penzije na nivou Srbije. Kolike su danas? Neuporedivo veće i 2025. godine će biti još veće.Koliki je bio minimalac za vreme Dragana Đilasa, a koliki je danas? Kolika je bila prosečna plata tada, a kolika je danas? Sve to su pokazatelji kako izgleda kada Srbiju vodi mafija i kako izgleda kada Srbiju vodi državnik kakav je Aleksandar Vučić. Hvala. ima narodni poslanik Uglješa Mrdić. Uvaženi predsedavajući i uvaženi predstavnici Vlade Srbije, uvažene kolege narodni poslanici ovi svi sporazumi koji su danas ovde pred nama su samo potvrda da i Vlada Republike Srbije i predsednik države, Aleksandar Vučić, vode računa o interesima građana Srbije, jer da nema nama dobre saradnje sa svetom ne bi mi danas uspeli da imamo ovako dobre rezultate što se tiče borbe protiv korona virusa.Posebno ću da se osvrnem na dva sporazuma. Prvo, Sporazum o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji što se tiče borbe protiv terorizma. Ruska Federacija je nama ne višegodišnji, nego viševekovni partner u svim segmentima i što se tiče borbe protiv terorizma i što se tiče borbe protiv korona virusa, jer da Aleksandar Vučić nije izgradio dobre i prijateljske odnose sa šefom ruske države, gospodinom Vladimirom Putinom, i da nije izgradio dobre prijateljske odnose sa predsednikom Kine Si Đinpingom, mi ne bi danas imali dovoljno vakcina. Mi ne bi danas bili osmi u svetu što ste tiče vakcinacije.Da nema dobre saradnje Vlade Republike Srbije i svih rezultata Vlade Republike Srbije u prethodnih osam i po godina i Aleksandra Vučića, što kao prvog potpredsednika, kasnije kao premijera i sada kao predsednika Republike Srbije, mi ne bi imali dobru saradnju sa zapadom i ne bi imali nabavljene ni američke „Fajzer“ vakcine.Dakle, i ovi sporazumi, kao i neki prethodni sporazumi govore samo da Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić vode jednu dobru i odgovornu politiku, koja je u interesima građana Srbije i koja u ovim teškim trenucima i našim lekarima i zdravstvenim radnicima omogućava da imamo dovoljno i vakcina i svih drugih sredstava nama potrebnih u borbi protiv korona virusa.Što se tiče Sporazuma o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, tu je sasvim jasno da Srbija pored vođenja dobre politike, što se tiče dobrih odnosa sa svetskim silama, vodi računa i što se tiče regionalne saradnje a naročito sa onim državama gde živi srpski narod, kao što je to slučaj što se tiče Bosne i Hercegovine i Crne Gore.Svi oni koji kritikuju izgradnju aerodroma u Trebinju, koji je strateški aerodrom, oni ne žele dobro ni Republici Srpskoj, ni Srbiji, ni srpskom narodu gde god živeo.Ja pošto sam rođen u Trebinju mogu da vam kažem šta meštani Trebinja misle i o Srbiji i o Aleksandru Vučiću i o aerodromu u Trebinju. Pokazuju veliku zahvalnost predsedniku Srbije na svemu što čini i za Trebinje i za Republiku Srpsku, a kada im spomenete ime Dragana Đilasa, znate šta mi kažu? Mrdiću, da li je onaj tri u jedan? Šta vam je tri u jedan? On je uspeo tri mosta da stavi u džep. To je Dragan Đilas, to je alternativa politici Aleksandra Vučića.Alternativa je i Vuk Jeremić, koji znamo koju je katastrofu napravio Srbiji što se tiče njegovih sporazuma i dogovora koje je pravio sa zapadnim centrima moći. Dakle, moramo da uvek budemo svesni da politika Srbije može da ima samo dva puta, uspešan i neuspešan. Neuspešan je onaj koji predlažu Dragan Đilas, Vuk Jeremić i njihovi saborci, a uspešan je onaj koji se tiče politike Aleksandra Vučića i politike Vlade Republike Srbije a kritike, kritike mogu biti samo neosnovane kao što smo danas imali kritiku opozicionog poslanika, ali da se ne bih ponavljao, odlično mu je odgovorio i u potpunosti potpisujem sve što je rekao naš predsednik poslaničke grupe dr Aleksandar Martinović, neosnovane kritike nekadašnjih saboraca Boška Obradovića, saboraca onoga koji je predvodio terorističke i fašističke upade u ovo divno zdanje.Dakle, zdanje.Dakle, drage kolege narodni poslanici, dragi građani Srbije, naravno da ću u danu za glasanje podržati ove sporazume zato što mi je na prvom mestu interes građana Srbije. Kad kažem interes građana Srbije to znači i podrška i Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije i to u ovim teškim trenucima kada svi oni koji ne žele dobro Srbiji napadaju Aleksandra Vučića, prate i prisluškuju njegovu porodicu, prete njegovim najbližim saradnicima i kritikuju i ministre u Vladi i narodne poslanike i kritikuju sve ono dobro što u ovim teškim danima i mesecima u borbi protiv korona virusa radi Republika Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem.Živela Srbija. Hvala. narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.Izvolite. **Marko Atlagić** Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine Dačiću, moje kolege su danas vrlo opširno govorile o ovim sporazumima i odmah da kažem da ću u danu za glasanje glasati za ove sporazume i dozvolite da nekoliko reči kažem o Sporazumu između Ruske Federacije i naše zemlje u borbi protiv terorizma.Ovaj Sporazum je u obostranom interesu dve bratske i prijateljske zemlje, kako Rusije, tako i Srbije. To prijateljstvo građeno je vekovima, kulturnim, istorijskim, duhovnim i antifašističkim vezama. Rusi nastanjeni u Srbiji - arhitekte, naučnici raznih struka bukvalno su preporodili Srbiju i ostavili izuzetni trag dajući veliki doprinos razvoju nauke, univerziteta, baleta, opere arhitekture, heraldike, ako hoćete i stripa.Kralj Aleksandar Karađorđević smatran je prijateljem Rusa. Upravo uz njegovu podršku i srpskog patrijarha Varnave otvoren je 1933. godine Ruski Dom u Beogradu, najstariji kulturni centar centar u Beogradu. Napominjem, u svetu postoji, gospodine predsedniče, preko 60 ruskih domova, ali je samo beogradski Ruski Dom namenjen druženju Srba i Rusa.Neke najlepše zgrade i kuće u Beogradu projektovali su upravo ruski arhitekti. Do 1925. godine u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca funkcionisalo je 17 ruskih škola. Srbi i Rusi kao dva naroda, nikada, nikada nisu bili u ratnom sukobu. Naprotiv, mnogi Srbi, prateći putokaz pravoslavne vere, bežeći, bežali su od unijaćenja u 18 veku i naselili dve oblasti u carskoj Rusiji, Novaju Serbiju i Slavenoserbiju.Nadalje, Rusija je bila jedini spoljnopolitički saveznik Srbiju u Prvom srpskom ustanku od 1804. do 1813. godine i pomagala nas ne samo u oružju nego i u diplomatskim savetima.Naš srpski, a crnogorski Petar Drugi Petrović Njegoš upućen amanetom Svetog Petra Cetinjskog - moli se Bogu i drži se Rusije godine u Sankt Petersburgu rukopoložen za vladiku Crne Gore i Brda. Dan nakon austrijskog ultimatuma Srbiju 24.7.1914. godine srpski kralj Aleksandar Karađorđević tražio je savet od ruskog cara Nikolaja Drugog Romanova, a on mu je poslao čuveni odgovor, citiram: "Rusija ni u kom slučaju neće ostaviti Srbiju", završen citata.Uloga Rusije u Drugom svetskom ratu bila je nemerljiva. Preko 26 miliona Rusa

Rusija je dala preko hiljadu žrtava, dame i gospodo. Srbi i Rusi su narod istog korena, iste krvi, iste vere,

da se pokrene duhovni život u jednom srednjoevropskom prozapadnom pravcu. Dositej je bio, kako znate, zapadnjak. Govorio je više zapadnih jezika, divio se engleskoj kulturi. Tvrdio je da su Engleskinje najbolje žene na svetu. Ali, čim je prešao u Srbiju, nakon što ga je Karađorđe pozvao, koji je bio sklon Austriji, kazao je, citiram: "Karađorđe, okreći se Rusiji", završen citat.Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici, ako bi se iz svetskog slikarstva uklonilo rusko slikarstvo, svet bi potamneo.

zanemeo.Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi predsedniče Narodne skupštine, ali i Srbi su dali ogroman doprinos ruskoj državi, to je jako važno, da ne kažem više nego Rusi nama. Srbi su udarali temelje modernoj ruskoj državi, verovali ili ne. Kako znate, ja napamet neću da govorim, nego ove činjenica. Srbin

osnovao je Rusku obaveštajnu službu, gle čuda, i bio najzaslužniji u odbrani Moskve 1812. godine od Napoleona. Od 30 generala u odbrani Moskve u Borodinskoj bici 10 generala bili su

flote. Poštovani građani Republike Srbije, evo kako su Srbi učestvovali i udarali temelje savremene ruske države.Vrlo važno. Tu saradnju unapredio je i doveo do najvišeg nivoa naš predsednik Aleksandar Vučić i Vladimir Vladimirović Putin u svim oblastima. Dozvolite samo nekoliko rečenica. Predsednik Vučić je uspeo da vrati 166-i list Miroslavljevog jevanđelja nakon 175 godina. Jel tako, gospodo narodni poslanici? Nema ovih iz opozicije. Oni od kuće sada gledaju, ali njima postavljam pitanje. Zahvaljujući naporu našeg predsednika Aleksandra Vučića i ruskog predsednika Putina oni su pridoneli izgradnji Hrama Svetog Save na Vračaru, najveće pravoslavne svetinje na svetu. Jel tako, gospodo narodni poslanici?Rus Rukavišnjikov je autor spomenika Stefanu Nemanji rodonačelniku srednjovekovne srpske države. Srbi zahvaljujući naporima predsednika Aleksandra Vučića, a i vašom uvaženi predsedniče Narodne skupštine Dačiću,

Rusi su sprečili da Kosovo članica UNESKO. Jel tako uvaženi narodni poslanici?Poštovani predsedniče Narodne skupštine u prošloj 2020. i u ovoj tekućoj 2021. godini Srbija vodi dva rata. Prvi rat protiv nevidljivog i nepoznatog neprijatelja, a to je Korona virus. Drugi rat je rat borba protiv dobro poznatog neprijatelja je rat borba protiv dobro poznatog neprijatelja kriminala i mafije. Oba ova zla i Korona i mafija imaju mnogo toga zajedničkog. Dozvolite samo četiri karakteristike da kažem.Oba

šire strah i paniku. I četvrto, oba ova zla vraćaju sistem unazad. Rat protiv Korone bio je u jeku, a Srbija je ušla u rat protiv mafije. I kako vidite iz dana u dan postiže određene dobre uspehe.Dozvolite jedan podatak da kažem. U 2020. godini desile su se pet mafijaških ubistava. I sva su bila rasvetljena. Jel tako gospodo iz opozicije, koji sada slušate ovo iz svojih tanova i kuća? Zahvaljujući ministru u prvom redu, kako Nebojši Stefanoviću, tako i Aleksandru Vulinu. Neki predstavnici opozicije, gospodine predsedniče, uključili su se protiv građana i države Srbije i traže rešenja van države Srbije. Kako znate neću napamet da kažem, nego ću dati činjenice.Na primer Dragan Đilas u Srbiji Đilas, u Evropi Đilaš jer ima dva pasoša kada ide u Evropu da bi bio više evropljanin, onda on onaj drugi koristi. Tražio je od EU da da zabrani izbore i na izborima Aleksandra Vučića. Jel tako? Dabome da je tako. Od Brisela je zahtevao da se Srbiji zabrani istovremeno održavanje predsedničkih izbora i izbora u Beogradu. Jel tačno ili ne, gospodine Đilašu? Dragan Đilas tražio je da se Vučiću zabrani da ne učestvuje u kampanji za izbore. Gle čuda, a nije tražio Borisu Tadiću. Tražio je verovali ili ne, ali verovatno niko na svetu na ovakvu ideju nije došao, da RTS uređuju tri pomoćnika ministra. To ste čuli i videli kako. Krajnje gospodine predsedniče, neukusno i nije patriotski čin tražiti izvan države Srbije da uređuju političke odnose u Srbiji. To nije patriotski čin. To ni jedna država na svetu ne radi.Dragan Đilas je pisao Donaldu Tusku, predsedniku Evropske narodne partije i zamerio mu je što je čestitao Aleksandru Vučiću na svemu što je uradio tokom mandata, što mu je poželeo pobedu na parlamentarnim izborima u junu 2020. godine. Jel tako ili ne? Đilas je prethodno pisao Semu Fabriciju, šefu delegacije EU u Srbiji i žalio se na Vučićev režim koji je navodno maltretirao građane i uništava Srbiju. U novembru 2020. godine Đilas, a za Evropu Đilaš pozvao je EU da proces vakcinacije u Srbiji bude sproveden vakcinama koje će biti korišćene u EU, verovali ili ne ali je to Đilasu, Đilašu stav svih političkih stranaka morao bi biti da vode računa o građanima i državi Srbiji i da Srbija upravlja sama sa sobom, kao što to sada radi Srbija pod rukovodstvom predsednika Aleksandra Vučića. I zapamti gospodine Đilasu vrlo dobro. Aleksandar Vučić je danas poslednji i jedini slobodni vladar u Evropi.Poštovane dame i gospodo, uvaženi narodni poslanici Đilas ima za cilj stvaranje veštačke krize i novih podela u Srbiji. Đilas, Tadić, Jeremić kopiraju sebe, verovali ili ne iz 5. oktobra 2000. godine. Prizivaju i sve čine takav scenario koji bi voljom stranog faktora, a ne građana Republike Srbije doveo ih na vlast kao i 5. oktobra, a onda bi kao i tada ponovo opljačkali Srbiju i zemlju doveli do bankrota, pa bi ponovo tražili Vučića da spašava zemlju od bankrota kao što to sada rade.I na koncu da ih dobro podsetim i da ih upitam. Dvanaest rečenica, dvanaest pitanja, a oni neka odgovore, a građani Srbije će vrlo dobro odgovoriti.Ko je prvi od predsednika Republike Srbije obeležio NATO agresiju i od političkih stranaka na našu zemlju? Neka odgovori opozicija i neka građani odgovore. Naravno da Aleksandar Vučić.Ko je prvi rekao - neću u NATO? Građani to vrlo dobro znaju. Jedino Đilas i njegovi saborci ne znaju.

Njega danas nema ovde. Evo ga po nekakvim televizijama svakodnevno lupeta.Ko je prvi rekao – neću uvesti sankcije Rusiji? Ko je rekao? Pa, Aleksandar Vučić. Naravno i Ivica Dačić koji je pridoneo tome kao ministar inostranih

vratio 166 list Miroslavljevog jevanđelja iz Sanpetersburga u Srbiju? Naravno Aleksandar Vučić.Ko je danas jedini poslednji slobodni vladar u Evropi? Pa, Aleksandar Vučić.Ko Vučić.Ko je prvi podigao spomenik ocu srpske srednjovekovne države posle 800 godina? Aleksandar Vučić.Ko je prvi posle 30 godina sproveo sveobuhvatne reforme u Srbiji? Odgovorite gospodo iz opozicije? Građani znaju. Normalno da je Aleksandar Vučić.Ko je u poslednjih 30 godina najviše sagradio bolnica, domova zdravlja i kliničkih centara? Naravno Aleksandar Vučić.Ko je najviše u svom mandatu sagradio autoputeva, cesta i mostova od 1945. godine pa do danas? Naravno da je Aleksandar Vučić.Ko

Ali pošto odmiče vreme, dozvolite da kažem da ovu bitku koju sada Vlada Republike Srbije vodi i predsednik Republike, borbu protiv Korona virusa, želim da istrajemo do kraja.Na domaku smo pobede, ne opuštajmo se. Živela Srbija. Hvala. Zahvaljujem.Na listama poslaničkih grupa nema više prijavljenih.Pre

imali oko vojvodstva Luksemburga. Dakle, oko zaštite tajnih podataka.Dakle, ja mislim da neki ljudi iz opozicije nisu ni pročitali naziv zakona kojim se potvrđuje Sporazum o zaštiti tajnih podataka između dve države.S tim u vezi ja smatram je opozicioni poslanik protiv zaštite tajnih podataka, što bi dovelo do nemerljive štete za obe države, pa tako i za državu Srbiju.Kad smo već kod tajnih podataka, verovatno naše službe prate pranje para. Po pitanju Luksemburga, to je sedište jedne srpske medijske mafije. Odatle u zaštitu kreće Tanja Fajon koja se ponaša kao politička nadničarka Šolaka i Đilasa.

emitovanja.Emitovanje je emitovanje programa za širu javnost. Ne možete emitovati program na kućnom računaru ili puštati kroz kabl i to zvati emitovanjem. Emitovanje u smislu zakona i konvencije o prekograničnim televizijama je emitovanje programa za širu javnost. Takav program se istovremeno preuzima u Srbiji, treba da se preuzima u Srbiji. To se smatra reemitovanjem i to ne podleže registraciji u Republici Srbiji. Svakako, znate za „SNN“, „BBS“, itd., to su prekogranični kanali, pravi prekogranični kanali.Mi imamo posla sa lažnim pregoraničnim kanalima i to nadležne službe treba da utvrde, zato što lažni prekogranični kanali mogu da posluže i za pranje novca.Ja samo da vas podsetim da „N1“ televizija nema PIB, nema poreski broj. Samim tim ne može nikakve poreske obaveze da plaća.Televizija „N1“, Nova S“, „Sport klub 1“, „Sport klub“, „Sport klub 3“, „Sinemanija“, itd., negde oko 28, do 30 prekograničnih kanala, lažnih nisu registrovani u Srbiji, a u Luksemburgu su registrovani samo fiktivno.Meni je luksemburški regulator, ono što kod nas radi REM, poslao dopis, na moje pitanje odgovorio – da jesu registrovani u Luksemburgu, ali u Luksemburgu ne emituju program.Sada ja vas pitam – šta se reemituje? Na njihovom kablu, dakle na kablu SBB-a Šolaka i Đilasa vi svakako te prekogranične lažne kanale možete da vidite. Oni REM-u, RATEL-u, SOKOJ-u, nikome ništa ne plaćaju u državi Srbiji, jer, tobože, oni samo preuzimaju istovremeno program iz inostranstva i zato, navodno, nemaju poreski broj, ne plaćaju ništa, itd., ali svi znamo, posebno posle direktnog prenosa devet kamera, da se program emituje u stvari iz Beograda i da Novi Beograd, gde je stidio i gde je master te televizije, svakako nije Luksemburg.Zašto govorim da ovo ima veze, obično su dela pranje para vezana za terorizam. Kada nešto od banke dobijete, neki dopis, oni u skladu sa borbom protiv terorizma i pranja para itd, ispunite neki obrazac. Sada se ja pitam za Baškima Ulaja koji je finansirao Jugoslava Ćosića, a to sam se već pitao odavno, dobio je 250 hiljada evra za konsultantske usluge jednog albanskog mafijaša itd.Međutim, televizije za koje radi, Srbiji ne plaćaju ništa, ali imate još goru stvar. Naime, na kablu SBB-a programi RTS-a, Pinka itd. sa nacionalnom frekvencijom su najgledljiviji. Preko 80% gledljivosti je tih programa, a pri tome SBB njima ne plaća ništa. To je kao kada bi ja svoje poljoprivredne proizvode izneo na pijacu i ustupio ih preprodavcu, a pri tome ne tražio za svoje proizvode nikakvu naknadu, odnosno ne smem ni da tražim, jer se onda moja roba neće videti na pijaci. Tako SBB ucenjuje kanale sa nacionalnom frekvencijom, pri tome ne plaća ništa za emitovanje njihovog programa, serija itd.Ali, gle čuda, SBB plaća svoje tv kanale, čiji vlasnik za reemitovanje plaća u Luksemburgu. Poreski stručnjaci svakako znaju, i vi koji ste se bavili bilo kojim biznisom, da fiktivna usluga ne može da se oporezuje.Ja pitam, koju to uslugu koju to uslugu reemitovanja plaća Šolak i SBB, plaćaju za televiziju „N1!, „Novu S“, „Sport klubove“? Znači, to plaćaju i po tri evra po korisniku, znači više miliona evra mesečno dobijaju

i zato prikazuje gubitke u Srbiji, zato se pljačka država Srbija.S tim u vezi, u vezi ovih tajnih podataka treba naše službe dobro da provere, da provere da li se taj program emituje, koliko novca izađe na lažne medijske usluge za reemitovanje, a da u stvari tog reemitovanja nema, to se radi o emitovanju u Republici Srbiji.Sa ovim sporazumima mi ćemo i dalje ekonomski razvijati državu Srbiju, mi moramo da budemo vredni, posvećeni, da vreme provodimo u radu, trudu, ne po kafićima i na kaučima. Nema u svakoj školjci biser, sve moramo pokušati. Nema u svakoj školjci biser, ali svakako moramo pokušati da otvorimo. Hvala. Hvala, malo ste produžili, ali nisam prekidao.Nema više prijavljenih šefova poslaničkih klubova ili ovlašćenih predstavnika.Da li predstavnik predlagača želi reč?Reč ima ministarka.Izvolite.

jako važna institucija i u sklopu digitalizacije celokupnog našeg društva sigurno će to biti jedan od prioriteta u ovoj godini.Samo bih da se zahvalim poštovanim poslanicima i vama predsedavajući na današnjoj diskusiji i na podršci koja je pružena današnjem dnevnom redu i u tom smislu se još jednom zahvaljujem u ime svih predlagača u ime čitave Vlade za podršku svim tačkama dnevnog reda. Hvala. **Ivica Hvala.Držimo vas za reč ministarka, da ćemo biti jedan od prioriteta. To nam malo smeta, ali dobro, prihvatamo da budemo jedan od prioriteta.Uz malo šale, zaista jeste problem tehnički sistem, ne znam kako se tačno kaže. Mi smo imali u pripremi ove sednice težak kvar ovde i maltene je bilo dovedeno u pitanje održavanje sednice

neka naša posebna želja, bitno je da ovaj sistem može da funkcioniše da bi Skupština mogla da radi. Malo sam se našalio zbog vašeg resornog ministarstva, ali u svakom slučaju hvala na prisustvu.Ako ćete da obećate još nešto, da uključim

svečano dajem reč da ćemo zaista dati sve da damo podršku da se inovira taj informacioni sistem i da bude na nivou koji zaslužuje. **Ivica Dačić** **Ivica Dačić** Hvala.Pošto smo iscrpeli sve prijave, zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 6. dnevnog reda.Sutra nastavljamo u 10,00 sati,